(HDZ)** Sada bismo prešli na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 285; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite, uvaženi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture dr. Siniša Hajdaš-Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, cijenjene dame i gospodo. Dobro jutro prije svega! Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakona osim usklađivanja sa pravnom stečevinom EU donosi i reći ću nekoliko noviteta. Prije svega oni se odnose na zaštitu okoliša gdje se i lučkim kapetanijama i koncesionarima na lučkim područjima zapravo propisuju obveze koje su vrlo rigorozne i koje imaju za konačni cilj ne samo održavanje kvalitete reći ću Jadrana sa aspekta zaštite okoliša već i vrlo visoke ljestvice same zaštite okoliša kroz propisivanje standarda, a isto tako reći ću i uputstva na koji način upravo upravljati otpadom. Sa druge strane diže se i razina sigurnosti i reći ću izbjegavanja šteta u maritimnom prometu koji se naravno veže uz specijalna prava vučenja i time se svim sudionicima u pomorskom prometu zapravo daju i veće odgovornosti, a isto tako i obveze koje kreću prema postulatu sigurnosti putnika. Dakle, osim postulata onečišćivač plaća i postulata da tako kažemo potrošač mora biti zaštićen, Pomorskim zakonikom se zadržavaju sva postojeća prava pomoraca koja su bila i 2007., 2008., 2011. uvedena u Pomorski zakonik, a to je da su potpuno oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak ako su plovili više od 183 dana. Dakle, nijedno pravo nije umanjeno što u ovom mom da tako kažemo slojevitom resoru zapravo nije praksa. Nadalje, reći ću da ostavlja se nadležnog Hrvatskog registra brodova u odnosu na brodove u nacionalnoj plovidbi iako se naravno dozvoljava ulazak na tržište tzv. priznatih organizacija tj. drugih osiguravatelja. Mogu napomenuti da po prvi puta također uvodi se jedna kategorija namjernog potapanja određenih plovila koji mogu kasnije služiti za specifične oblike turizma tj. za ronilački turizam. Dakle, uz prethodnu suglasnost HHI-a i naravno lučkih uprava prvi puta moći će se legalno određeni da tako kažem objekt potopiti koji kasnije služi isključivo za turističku valorizaciju. Mogu reći zaključno da također smo pokušali osigurati uvjete za konkurentno poslovanje hrvatskih brodara i za konkurentnost hrvatskih pomoraca kroz odgodu primjene poreza po tonaži do 1. siječnja 2014. godine. Dakle, i kroz zapravo vođenje samog poreza po tonaži umjesto poreza na dobit. Zaključno, u najvećoj mjeri zaokružujemo proces prilagodbe i usklađivanja hrvatskog pomorskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne vidim. Hvala lijepo. I onda otvaram raspravu. Prvi se za raspravu javio u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Izvolite.

Ovim se prijedlogom zakona prvenstveno usklađuju odredbe našeg pomorskog zakonodavstva s propisima EU i to s Uredbom Vijeća o slobodi pružanja usluga u pomorskom prijevozu, Direktivom Europskog Parlamenta i Vijeća o lučkim prihvatnim uređajima za otpad s brodova i ostatke tereta, Uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća o odgovornosti pomorskog prijevoznika za putnike u slučaju nezgode a također se zakonom osigurava primjena Atenske konvencije o prijevozu putnika i prtljage morem iz 1974. godine kako je izmijenjena i dopunjena protokolom iz 2002. godine koji smo, podsjetit ću, ratificirali u veljači ove godine. Kroz takvo usklađivanje, ali i kroz uređenje određenih odredbi zakona koji nisu vezano za usklađivanje, ovim se prijedlogom zakona konkretno osigurava viši stupanj zaštite za putnike u pomorskom prijevozu na način da se podiže visina ograničenja odgovornosti brodara. Kao što smo već isticali kada smo govorili o ratificiranju protokola, Atenskoj konvenciji iz 2002. godine povećava se odgovornost brodara budući da je ona ograničena, znači za razliku od primjerice prometnih nezgoda, gdje postoji samo ograničenje odgovornosti osiguravatelja, kod pomorskih nezgoda ograničenja odgovornosti odnosi se samo i na brodare, odnosi odnosi se i na brodare, i ono je kako kroz protokol tako i kroz ovaj prijedlog zakona povećano. Propisuje se obvezno osiguranje za brodove veće od 300 bruto registarskih tona koji viju zastavu RH ili pristaju u luke čime će se povećati sigurnost naplate štete u slučaju da dođe do nezgode, odnosno naplata štete više neće ovisiti samo o likvidnosti brodara već će se šteta moći naplaćivati i od osiguravatelja. Posebno važnim smatramo istaknuti pojačavanje okvira za zaštitu morskog okoliša od onečišćenja prouzročenog pomorskom plovidbom. Tu se također predviđa donošenje Strategije o sprječavanju štetnog prijenosa morskih organizama i patogena putem balansnih voda. Danas se upravo kroz prijenos tih morskih organizama i patogena događaju vrlo opasni oblici zagađenja, kako se pomorski promet intenzivirao kroz balansne vode brodova, kroz same brodove prenose se organizmi iz jednog dijela svijeta u drugi, dolaze u prostore gdje nemaju svojih prirodnih neprijatelja i oni vrlo štetno djeluju na postojeći ekosustav. Kada takav organizam u ekosustav uđe, a imali smo prilike vidjeti kako to kod nas izgleda sa famoznom algom ubojicom, takav je organizam izuzetno teško iz ekosustava ukloniti i mi moramo djelovati preventivno kako bi se uopće spriječilo, kako bi postigli da takvi organizmi više ne dolaze u kontakt sa našim prirodnim okolišem. Nadalje, obvezuju se luke da se opreme sustavima prihvata i sakupljanja otpada s brodova, a zapovjednici brodova se obvezuju na predaju otpada. Radi se o jednoj izmjeni u zakonu, radi se o jednom povećanom standardu što smatramo povoljnim, naravno to će uzrokovati određene troškove. Ali mi koji živimo na moru svjesni smo i vidjeli smo koliko često brodovi stanu, pa nekad i ne previše daleko od obale, iz brodova se izbacuje smeće, čiste se tankovi itd. Takvo postupanje je nedopustivo, stvara izuzetno velika onečišćenja za naš okoliš i smatramo da ovaj zakon ima dobre mehanizme koji će spriječiti ubuduće takvo postupanje. Ministar je govorio o vađenju stvari i podrtina iz mora ali smatram da je ovo posebno važno za napomenuti. Naime, zakonom se izrijekom propisuje objektivna odgovornost za vlasnika podrtine. Na taj način, na da imamo efikasan mehanizam koji će vlasnike prisiliti da sami uklanjaju, odnosno vade opasne potonule stvari, opasne podrtine. Jer tu se ne radi samo o opasnosti za okoliš da sa broda, odnosno sa podrtine dođe do curenja primjerice nafte iz tankova, radi se o izuzetnoj opasnosti za sigurnost plovidbe. Smatramo da je ovaj zakon i na ovom području predvidio dosta dobre, efikasne mehanizme i mislimo da će

donosi se niz tehničkih, nomotehnički poboljšanja posebno u dijelu sigurnosti plovidbe, postupku upisa brodova, jahti, brodica i drugo. Također, ovim se zakonom predlaže i proširenje kruga brodara koji bi porez umjesto kroz porez na dobit, plaćali kroz paušalno plaćanje poreza po tonaži, bez obzira na stvarnu dobit ili na gubitak u poreznom razdoblju. Takvom se mjerom ide ka povećanju konkurentnosti brodara na svjetskom tržištu. Porez po tonaži moći će se primjenjivati i na brodove u međunarodnom linijskom prometu unutar Jadranskog mora. Pravo prijave na sustav poreza po tonaži odnosni se na desetogodišnje razdoblje koje započinje 1. siječnja 2014. godine, a pravo prijave u taj sustav poreza na tonažu brodari bi dobili sa 1. srpnjem ove godine, odnosno sa pristupanjem RH EU. Ukratko, ovom mini reformom dodatno se poboljšava hrvatski sustav pomorskog prava, isto se usklađuje s relevantnim europskim i međunarodnim standardima zbog čega prijedlog zakona treba podržati. Međutim, isto tako kako smo i rekli, ovim se zakonom uvode dodatni, viši standardi tako da moramo zatražiti od ministarstva da nakon usvajanja ovog zakona vrlo pažljivo, vrlo pažljivo prati provedbu i obavještava po potrebi i ovaj dom o rezultatima koje smo očekivali, odnosno koje smo dobili usvajanjem ovog zakona. Evo, napomenut ću još jednom, Klub zastupnika SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći će u ime kluba HDZ-a riječ uzeti poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. I klub hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. Pri tome ćemo dati jedan amandman i jednu sugestiju s obzirom da Vladi s obzirom članak na kojega bi također uložili amandman nije u promjenama pa onda amandmane možemo uložiti ali ćemo evo i kroz raspravu tražiti tražiti da Vlada prihvati amandman kluba HDZ-a. U prvom redu želim nešto reći o važećem pomorskom zakoniku koji je donesen 2004.godine i koji je označio novi proces u razvoju hrvatskog pomorstva i hrvatskog pomorskog gospodarstva. Naime važeći pomorski zakonik koji je u dva navrata mijenjan donio je tri tada bitne novine kojima je omogućeno da Hrvatska država i brodovi koji vire hrvatsku zastavu budu doista apsolutno konkurentni, a usuđujem se reći i najkonkurentniji brodovi i brodari na svjetskome tržištu. Te 2004.godine omogućili smo da hrvatski brodari koji su do tada u većini vijali zastave država pogodnosti kao što je Malta, Senfice, Panama i Liberija da se se prepišu u hrvatski upisnik brodova i da onda viju hrvatsku zastavu. Zbog čega? Zbog toga što smo omogućili da u vrijeme velike konjunkture svjetskog tržišta, rasta vozarina na svjetskome tržištu, kada su inače svjetski brodari pa onda i hrvatski brodari ostvarivali enormne zarade, kada je bilo itekako potrebe i zahtjeva za brodskim prostorom Pomorskim zakonikom kojim je tada donesen omogućeno je da u tako velikim ostvarenim zaradama i dobitima hrvatski brodari budu oslobođeni plaćanja poreza na dobit a to su bila iznimno velika sredstava ali ono što je dobro bilo to je da je ta dobit i PDV koji bi bili plaćali hrvatski brodari državnom proračunu je praktično usmjerena na obnovu flote. Tako da je danas hrvatska flota pogotovo najvažnijih hrvatskih brodara kao što je atlantska plovidba, tankerska plovidba, Uljanik plovidba itd. bude iznimno mlada flota što onda je još i čini konkurentnijom na svjetskom tržištu da se obnovi i da li smo na taj način mogućnost a što su oni prihvatili da se obnova te flote vrši u pravilu u hrvatskim brodogradilištima što je tada 2004., 2005. i 2006. Značilo jako puno za navoze kako Uljanika, kako trećeg maja tako i Brodo Splita. Dakle kroz jednu mjeru kojom smo omogućili zadržavanje u potpunosti dobiti a dobit je tada kažem u vremenima velike konjunkture svjetskog tržišta i potražnje za brodskim prostorima bila enormno velika uložena je na način da se obnovi flota hrvatskih brodara, hrvatska trgovačka flota a i da se omogući rad hrvatskim brodogradilištima. To je bila prva rekao bih reforma koja je napravljena u hrvatskom pomorstvu a druga se odnosila na zdravstveni i socijalni status hrvatskim pomoraca. Naime do tada mogu reći bio je prilično nesređen status hrvatskih pomoraca i svega njih 500 ili 600, 25 i 6 tisuća hrvatskih pomoraca bilo je uvedeno u hrvatski radni i socijalni sustav. Tim pomorskim zakonikom smo tada omogućili da da hrvatski pomorci ne plaćaju porez na dohodak temeljem ostvarenih primanja u međunarodnoj plovidbi već da prema visini prosječne plaće u Hrvatskoj pomorci koji plove međunarodnoj plovidbi plaćaju obveze državnom proračunu što je vrlo brzo rezultiralo da je preko 14 tisuća pomoraca u vrlo kratkom razdoblju se uvelo u hrvatski radni socijalni status i čime je omogućena njihova njihova socijalna sigurnost njih i njihovih obitelji. I tu je bilo da je na taj način napravljano i s druge strane tim istim pomorcima je omogućeno da bez obzira na visinu zarade koju ostvare u međunarodnoj plovidbi da ukoliko plove više od 183 dana u međunarodnoj plovidbi budu oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Ovo što u ovom proračunu nije napravljeno, u ovom pomorskom zakoniku nije napravljeno a mislim da je sindikat pomoraca to predlagao i mi u klubu HDZ-a podržavamo to jest da se u ta 183 dana ta 183 dana ako pomorci provedu u međunarodnoj plovidbi oslobode plaćanja poreza na dohodak uvrste i oni dani kada oni ne mogu ploviti jer su na bolovanju. Prema tome da ta odredba kojom se propisuje da je pomorac oslobođen plaćanja poreza na dohodak ako provede više od 183 dana u međunarodnoj plovidbi je dobra ona je riješena još prije 4 godine ali kroz provedbu ove zakonske mogućnosti se utvrdio i nedostatak jer primjerice ako su pomorci bolesni, ako su na bolovanju onda u tom trenutku njima ne mogu ploviti pa onda su obveznici plaćanja poreza na dohodak. Iako u postojećem pomorskom zakoniku je omogućeno pomorcima da im se uračunava bolovanje ali samo ako je bolovanje započelo na brodu ili u povratku kući. Ja mislim a a poznavajući često puta bolesti kojima oboljevaju pomorci da ta bolest nastane par, ili 15-tak dana nakon što se vrate iz plovidbe pa onda je čudno da im evo Vlada ne omogući i ovakvu mogućnost da bolovanje koje je nastupilo nakon što su se vratili iz plovidbe im se ne uračunava u ovaj cenzus od 183 dana. Druga stvar koju također želim istaknuti, to je mogućnost koja je ovim zakonom omogućena a jasno u postupku usklađenja sa pravnom stečevinom EU da svi putnički brodovi koju uplovljavaju u hrvatske luke ne moraju koristiti usluge peljara ili lučkih pilota. Sa aspekta sigurnosti pomorskog okoliša, sa aspekta sigurnosti plovidbe, čini nam se da je ovakva odredba opasna i da bi bilo dobro i mi ćemo u tom smislu uložiti amandman da ministar, da takva odredba ostane ali uz uvjete da brodovima koji viju zastava država članica EU bude omogućeno uplovljavanje u hrvatske luke bez korištenja usluga lučkih peljara odnosno lučkih pilota ali prema uvjetima koje propiše ministar. da hrvatski brodovi primjerice Jadrolinije koji uplovljavaju u talijanske luke moraju koristiti moraju i u te iste luke kada uplovljavaju talijanski brodovi moraju koristiti usluge pilota. No kada dolaze u hrvatske luke onda brodovi Jadrolinije ne moraju koristiti tu uslugu što im jasno povećava cijenu karte i čini ih nekonkurentnima, a talijanski brodovi primjerice koji dolaze u Split, Zadar ili Dubrovnik to moraju plaćaju. Kako zbog jasno izjednačavanja pristupa tržištu mi moramo omogućiti jedinstven pristup hrvatskom tržištu nakon 1.srpnja, sada će se dogoditi da će pojedini zapovjednici brodova koji prvi puta uplovljavaju u Luku Zadar, Luku Split, Luku Dubrovnik nemaju iskustva ne poznaju maritime osobine takve luke i može se dogoditi da se doista napravi velika pomorska nezgoda koja može ugroziti kako morski okoliš, tako ljudske živote. Kako se to ne bi dogodilo mi predlažemo i to ćemo amandmanom predložiti da ministar ostavi mogućnosti da svojim pravilnikom propiše uvjete kojima će se brodovi odnosno zapovjednici koji upravljaju brodovima i uplovljavaju u hrvatske luke mogu osloboditi obveze korištenja lučkih pilota odnosno peljara. Mislim da je to dobro. Ostavljam ministru mogućnost da propiše uvjete s jedne strane, a s druge strane želimo i kao država koja je pomorska država koja baštini jedno od najčistijih i najljepših svjetskih mora da ostane ono i dalje zaštićeno, da ostane čisto i da se ne bi tijekom ljeta kada je iznimno veliki pomorski promet u hrvatskim lukama zbog nepoznavanja pomorskih osobina i navigacijskih karakteristika pojedinih luka događale prometne nesreće zbog toga što u te luke uplovljavaju zapovjednici koji prvi puta dolaze u te luke i onda tada ne koriste usluge lučkih pilota. Nadalje, ono što je također važno, važno je istaknut to je činjenica da nakon pristupanja RH u punopravno članstvo u EU omogućava se jasno kabotaža odnosno obavljanje pomorskog prometa i prijevoza putnika i robe u hrvatskom teritorijalnom moru svim brodarima koji dolaze iz država članica EU. Pri tome treba istaknuti da smo kroz pregovore u poglavlju 14.u 14.u dijelu koji se odnosi na pomorski promet omogućili prijelazno razdoblje za nacionalni linijski pomorski promet, putnički promet do kraja 2016.godine što znači da će naši putnički brodari praktično još uvijek iduće 4 godine biti bez konkurencije ali 1.siječnja 2017.godine nastupa i u pomorskom putničkom prometu u Hrvatskoj konkurencija. Zbog toga bi bilo dobro da već sada ministarstvo krene u raspisivanje natječaja za davanje koncesija u putničkom pomorskom prometu i da se naši putnički brodari ili brodari koji obavljaju putnički promet u prvom redu nacionalni brodar Jadrolinija još kvalitetnije pripremi za to razdoblje kada će se kabotaža omogućiti europskim brodarima. I druga stvar koju treba spomenuti jest činjenica da od 1.siječnja 1.siječnja 2015.godine će ta ista kabotaža se omogućiti i turističkim brodovima država članica EU i da taj privilegij u teritorijalnom moru između hrvatskih otoka i hrvatskih luka luka takav vid pružanja turističke usluge pružaju samo hrvatski brodari više neće biti takova. Prema tome bilo bi dobro da se i u tom dijelu razmisli kako i na koji način pomoći hrvatskim malim brodarima vlasnicima onih malih drvenih kruzera ili kruzera kojima obavljaju i pružaju tu nautičku uslugu između hrvatskih otoka i duž hrvatske obale da ih se još dodatno osnaži kako bi bili spremniji za trenutak kada se omogući ta ista djelatnost i europskim brodarima.

verifikacije nadzora kontrole ispravnosti ribarskih brodova dužine između 12 i 24 metra, drže kada je već vršeno usklađivanje Pomorskog zakonika sa pravnom stečevinom EU i u dijelu postupka provjere ispravnosti tih brodova između 12 i 24 metra da bude procedura kao što je u EU. Ako to u ovom trenutku iziskuje a znam da iziskuje velike promjene u čitavom sustavu pomorske administracije onda u svakom slučaju hrvatski registar brodova trebao bi za te brodove između 12 i 24 metra značajno smanjiti cijene jer ih to također čini nekonkurentnima. I još jedna primjedba gospodine ministre koju mislim da trebate razmisliti odnosi se na rad lučkih kapetanija. Lučke kapetanije su produžene ruke ministarstva duž jadranske obale, mislim da je negdje preko 65 ili 6 takvih ispostava duž jadranske obale i prema mojim saznanjima, a mislim da su prilično točna postoje veliki kadrovski problemi opremljenosti tih kapetanija. Ja ću istaknuti primjer Vodica o čemu je prije nekoliko dana govorila i gradonačelnica Vodica, a istaknuti ću problem funkcioniranja ispostave Lučke kapetanije u Veloj Luci. postoji kapetanija više od 120 godina, ovo ćemo ljeto prvi puta dočekati bez iti jednog zaposlenika u toj lučkoj kapetaniji, a do prije dvije, tri godine tamo su radila 4 djelatnika zajedno sa lučkim kapetanom. Što za sigurnost plovidbe, što za nautički turizam, što za intervencije prilikom spašavanja unesrećenih na moru znači lučka kapetanija ne treba obrazlagati. Neshvatljivo je da se odlazak u mirovinu i zamjena zaposlenika u lučkoj kapetaniji u državnoj upravi smatra novim zapošljavanjem. Pa vas molim da u onim ispostavama, mislim da to traže i brojni gradonačelnici, načelnici, župani diljem obale da u brojnim ispostavama lučke kapetanije duž Jadrana, lučkih kapetanija duž Jadrana tamo gdje su lučki kapetani, tamo gdje su djelatnici lučkih kapetanija otišli u mirovinu da se izvrši popuna tih radnih mjesta s obzirom na velike obveze koje pogotovo u turističkoj sezoni ima lučke kapetanije. Nemojte dozvoliti da se zbog nerada lučka kapetanija događaju brojni propusti, da oni zbog nemogućnosti nadzora i kontrole teritorijalnog mora da se događaju pomorske nesreće na Jadranu jer bi to, jer to u svakom slučaju ne bi doprinijelo jednom imageu Hrvatske kao iznimne nautičke, pomorske turističke destinacije. Pa prema tome evo u tom smislu ja vas molim da doista napravite sve kako bi se omogućio redovan i normalan rad lučkih kapetanija. Evo, uz ove amandmane koje sam rekao Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržati će ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. Hvala vam lijepo. Dalje sljedeći govornik biti će u ime Kluba hrvatskih laburista, uvaženi zastupnik Mladen Novak. Izvolite. Hvala vam Nisam pomorac i ne dolazim iz toga kraja, ali kao član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu dobio sam kao i svi ostali članovi različite materijale od moram priznati puno udruga. S obzirom da je ustaljena praksa u ovom Saboru da sve što dolazi, svaki prijedlog koji dolazi od strane oporbe da bude odbijen uz puno razumijevanja za sve ono što stoji u našim prijedlozima. Ja apeliram u ime Udruge pomorskih peljara, Udruge profesionalnih ribara Mare Croaticum, nezavisnog sindikata pomoraca, putničkih brodova Hrvatske, Zajednice hrvatskih udruga pomorskih kapetana i Sindikata pomoraca Hrvatske na zastupnike vladajuće koalicije kojima je ova tematika bliska da izađu sa svojim prijedlozima koji će ponuditi rješenja ovih problema koje oni navode. A problemi su stvarno živući. I oni, to su građani Republike Hrvatske koji se susreću sa time i koji u svom radu funkcioniranju i životu imaju velikih problema upravo zbog ovdje navedenih činjenica. krenem nekim redom, člankom 29. Prijedloga zakona predviđa se dopuna članka 70. stavak 2. o tome je moj prethodnik pričao dodaju se riječi: "podstavak 2." čime se iza riječi: "hrvatski putnički brodovi" dodaju riječi: "i putnički brodovi koji viju zastavu države članice Na prvi pogled i meni kada sam to čitao tekst prijedloga zakona djelovalo je to najobičnije usuglašavanje, odnosno jednostavno usuglašavanje sa propisima Europske unije, no međutim jedna od ovih udruga je upozorila na problem koji iz toga proizlazi a to je da niti jedna zemlja Europske unije nema ovakav propis kojim praktički oslobađa sve prijevoznike bez obzira kako oni to kažu, ne poznaje se status oslobađanja brodova, ovisno o vrsti broda, putnički ili teretni ili karakteru plovidbe linijska ili slobodna već oslobađanje omogućuje onim osobama, odnosno zapovjednicima koji ispunjavaju odgovarajuće propisane uvjete. U tom smislu podržavam prijedlog kolege Bačića da podzakonskim aktom da ministar iskoristi svoju mogućnost da propiše u kojim uvjetima bi dolazilo tako nešto u obzir a na preporuku Hrvatske udruge peljara mi smo također pripremili amandman za ovaj dio. Drugi problem koji je vezan uz Pomorski zakonik odnosi se na članak 5. Pomorskog zakonika koji doduše nije u ovom prijedlogu zakona, definira termin broda odnosno brodice. Takva definicija kakva je u našem Pomorskom zakoniku ne postoji u zemljama Europske unije. Pa npr. u Sloveniji je ribarski brod plovilo preko 24 metra dužine u Europsku uniju Sloveniji je ribarsko plovilo bilo brod a sada je brodica. Nama koji nismo baš iz te branše to sve skupa djeluje možda malo čudno ali očito je iz iz Pomorskog zakonika i svih onih, svega onoga što proizlazi iz toga da su bitne razlike. Bitne su razlike ne samo u nazivu, bitna je razlika u dužini broda, bitna je razlika u broju pregleda, bitna je razlika u cijeni tih pregleda.

koji je iznesen zbog čega se odbija ovakav prijedlog odnosno ovaj stav je bio, jedan od argumenata je bio da će se utjecati na sigurnost. Međutim, pokazatelji pokazuju upravo suprotno. Pa je recimo u pomorskim nesrećama sudjelovalo svega 0,3% registriranih brodica za razliku od ribarskih brodova koji su sudjelovali sa 12% registriranog fonda. Cijene sam već spomenuo da su drastično različite. I sada ne mogu se oteti dojmu, neću griješiti dušu ali da li je netko lakonski prešao preko te neke odredbe ili je, nadam se da nije ipak cilj o nekom svjesnom uništavanju hrvatskih ribara jer očito je da ljudi vape za pomoći. ako i zastupnici i predstavnici ministarstva odnosno ministar koji je prisutan, ako ne pokažu razumijevanje nažalost to će se svesti na njihovu propast. Vezano uz to oni predlažu četiri točke, prva je da se vrste pregleda po veličini ribarskih plovila preko 12 metara baždarske dužine izjednače sa pregledima na Jadranskom moru kao što je u susjednim zemljama Italiji i Sloveniji, da cijena tih pregleda bude izjednačena kao u Italiji i Sloveniji, odnosno da se pregled vrši svake tri godine sa troškom od oko 500 eura kao što je to u Italiji ili svake dvije godine sa cijenom od otprilike 350 eura kao što je to u Sloveniji. u Sloveniji. Također traže da se oprema odnosno splavi i ostalo provjera vrši od strane lučkih kapetanija, da se izjednače dozvole i zvanja nelibarskim plovilima od 12 do 24 metra baždarske dužine kao što je u Italiji i Sloveniji i da se članak 5. stavak 4. Pomorskog zakonika uskladi sa propisima za ribarska plovila kao što je Postoji još jedan članak Pomorskog zakonika koji je dosta izazvao prijepora među pomorcima, a spominjao ga je i moj prethodnik, a odnosi se na ona famozna 183 dana plovidbe plovidbe u međunarodnoj plovidbi. Osim što su porez na dohodak je jedna od stavki koja kači pomorce koji zbog bolovanja ne mogu ostvarit 183 dana, njih dodatno još kači taj porez i pri tome ne mogu ostvarit plovidbu, odnosno ne ostvaruju dohodak. Tu postoji alternativa, odnosno postoji mogućnost koju su predložili Zajednica udruga pomorskih kapetana Hrvatske na način da se u ovih 183 dana ubraja i bolovanje, ali da se u to ubraja i obavezna edukacija odnosno osposobljavanje koje pomorci moraju obavljati. Upozorili su na još jedan detalj da zbog toga što je propis ovakav se često ta osposobljavanja vrše u susjednim državama, Crnoj Gori i Sloveniji upravo iz razloga da bi se ostvarilo tih 183 dana. Samim tim smo i praktički tu dobit od tih održavanja takvih edukacija ili ne znam koji je stručan termin kod njih i to smo preselili u druge države i s tim smo izgubili dobit, mogli smo to sve skupa održavat kod nas. Mislim da je princip vrlo jednostavno rješenje, vrlo jednostavno, samo treba pokazat dobru volju od strane ministarstva. I to je otprilike to, moram priznat da mi je kolega Bačić uzeo veći dio jer izgleda da smo, doduše on iz vlastitog iskustva, a ja iz pripreme koje smo dobili kao članovi, obojica kao članovi istog odbora praktički smo imali isti materijal za pripremu. Hvala vam lijepo.

jednu tvrdnju koju ste izrekli zapravo jednu molbu ribara Hrvatske, hrvatskih ribara je to da oni traže da cijena pregleda brodova se izjednači s cijenama pregleda brodova u Italiji i u Sloveniji. Taj podatak sasvim sigurno govori koliko je Hrvatska država skupa. Znači umjesto toga da su kod nas obzirom na standard građana, obzirom na ekonomske uvjete te cijene mnogo niže, naši bi ribari bili sretni da se te cijene izjednače s daleko jačim ekonomskim zemljama, barem što se tiče Italije Italije ako ne Slovenije. Pa sasvim sigurno treba apelirati zakonodavca da uvaži to jer trebamo učiniti da ti ribari, kao što ste kolega Novak rekli, uspiju preživjeti. Hvala lijepo. Na repliku će odgovoriti poštovani zastupnik Mladen Novak. stvar je u tome da intenzitet tih pregleda je sasvim drugačiji u zemljama koje su spomenute, Italiji i Sloveniji nego što je kod nas pa onda se kumulativno to zbraja, znači oni pristaju na cijene koje su u susjednim zemljama Sloveniji i Italiji, ali da se intenzitet prilagodi isto tom. Ono što sam još u svojoj raspravi možda zaboravio reći je problem beneficiranog radnog staža koji je također problem naših pomoraca. Ima jedna jedna nelogičnost u Pomorskom zakoniku koji tim ljudima daje mogućnost da ostvare pravo na beneficirani radni staž, ali uz obavezu poslodavca da ga uplati. E sad samo mi objasnite kako možete recimo panamskog brodara prisilit da posluje po hrvatskim zakonima. Nadam se da nitko ne očekuje isto i obrnuto, da će netko na svom brodu iz Paname poštivat naš zakon ili mi njihov. Postoji vrlo jednostavno rješenje za to samo ako ponovno ako postoji sluha, a to je da se omogući samom pomorcu da izvrši uplatu za beneficirani odnosno produljeni staž sa produljenim trajanjem. nažalost što smo dobili informaciju od samih udruga pomoraca da nažalost nema sluha. Nema sluha od strane ministarstva. Ali ja apeliram ponovo na zastupnike

Hvala lijepo. Sada bismo prešli na sljedeći klub zastupnika a to je Klub zastupnika HNS-a u čije ime će govoriti uvaženi zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi gospodine ministre, poštovane dame i gospodo. …/Govornik se ne razumije./… u ime Hrvatske narodne stranke o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, zakonika, hitni postupak. Bit ću iskren kao i obično kao recimo nešto bolji poznavatelj ove materije da sam imao izbora volio bih da su bila dva čitanja. Ali što je, tu je. Radi se o vrlo bitnoj materiji i o nečemu šta definira poslovanje velikog dijela gospodarskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj. Cijeneći situaciju i činjenicu da je Hrvatska pomorska zemlja, izuzetno pomorska zemlja mada toga možda nismo svjesni. Ovo su bitne stvari kojih se dotičemo. Ovaj zakon naravno je dio procesa usklađivanja Zakona Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU, usklađivanja sa raznim uredbama i odlukama, direktivama i on se dotiče u ovom dijelu ovim izmjenama i dopunama nekoliko bitnih stvari. Ja ću ih prokomentirati. Pomorska kabotaža što znači i ulazak stranih brodara u područje pružanja usluga prijevoza putnika u određenim kategorijama kad je u pitanju ovo pružanje usluge prijevoza u cruisingu iza 2015. godine onda je to sigurno nešto što će stvoriti velike poteškoće našim brodarima. Jer znamo da u Turskoj spava flota iz koje mi ponekad otrgnemo po koju mrvicu, kupimo, prevedemo pod hrvatsku zastavu a ja sam samo primjer Turske koja postaje velesila u tom poslu, već jeste na Mediteranu pa ću dati jednu ideju bez kompleksa i bez pardona kako smo to riješili kad je u pitanju ribarstvo uveli smo broj licenci. Imamo argumentaciju za to i broj crusera koji pružaju tu vrstu usluge može se ograničiti uz argumentaciju da eko sustav Jadrana može podnijeti određeni broj plovila ne zadirući time u načelo slobodnog nastana tvrtke i kretanja kapitala pravne stečevine EU. Dakle, to je stvar za razmisliti i stvar je svakako i zadatak Ministarstva pomorstva, prometa i veza da učini sve štiteći svoje interese, odnosno interese naših brodara jer sve je prolazno, a interes je vječan. Tako funkcioniraju zemlje članice EU, a s obzirom da preferiramo i da već jesmo, već s jednom i pol nogom u EU počnimo se ponašati kao Europljani bez pardona. Status hrvatskog registra brodova iščitavajući ovaj zakon potpuno je jasno da smo na određeni način zaštitili i dosadašnju monopolističku poziciju hrvatskog registra brodova. Neću detaljnije komentirati osim činjenice da mi to pomalo je upitno upravo sa aspekta ove jedne od temeljnih načela jednog od temeljnih nastana. Da li će ovo proći ili neće proći pokazat će vrijeme, međutim hrvatski registar brodova kao dobar poznavatelj te institucije neću dalje detaljnije komentirati jer bi vrlo vjerojatno otišao u raspravu koja ne bi baš bila ugodna. Isto tako, ono što apsolutno doživljavam pozitivno u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Pomorskog zakonika to je detaljno razrađivanje određenih preventivnih mehanizama za sprječavanje zaštite okoliša, okoliša, odnosno morskog eko sustava, propisivanje određenih obveza, propisivanje obveza obaveznog osiguranja za nadoknadu takvih šteta, a posebno me veseli i činjenica da koliko mogu iščitati se ovim zakonom stvaraju pretpostavke za jednostavniju, bržiju i efikasniju proceduru zbrinjavanja napuštenih podstandardiziranih plovila koja se znaju od strane brodara kad prestanu biti rentabilna i kad više nisu moguća u eksploataciji u pomorskom transportu onda ih se ostavlja u našim lukama. Pa smo imali slučaj podrtine motornog broda Serine koji je 6 godina trunuo u šibenskoj luci iako doduše trebao je završiti u nekoj luci bliže, ali je politika odredila da to bude Šibenik pa je naglo iz sjevernog Jadrana doplovio u Šibenik da nama krasi grad šest godina. Pri tome su se stvorili ne mali troškovi koje je naravno plaćala Hrvatska država i vrlo vjerojatno cijena koja je konačno poslije 6 godina kalvarije s tim brodom dobivena nije pokrila ni blizu troškove, ni blizu. Brod je bio kako mi pomorci kažemo bio probiven, primao je more i vjerovali ili ne šest godina su se plaćale ekipe koje su s pumpama ispumpavale brod jer smo imali prekompliciranu proceduru. Isto tako, referirat ću se i na ono što su kolege prethodnici, kolega Novak i kolega Bačić mislim spomenuli samo za pitanje prava pomoraca na oslobađanje od plaćanja poreza i onaj cenzus od 181 ili 3 dana. Česti su slučajevi, tu su prethodni govornici potpuno u pravu da ljudi zbog zdravstvenih poteškoća ne ostvare 183 dana, a isto tako je i problem šta im se vrijeme provedeno na obuci koja je učestala, vrlo rigorozna, apsolutno ne uvažava. Ukoliko je to napravljeno u hrvatskim učilištima pa nam se onda događa da ljudi da bi ostvarili to pravo kad izbroje koliko su dana proveli na brodu odlaze polagati i odlaze na seminare izvan granica Republike Hrvatske pri čemu pomorska učilišta u Hrvatskoj gube svoj dohodak. I konačno ribari. Meni je izuzetno drago, nikad se od rasprave još one o proglašenju ZERP-a 2003. godine nije se u ovom Saboru toliko govorilo o ribarima pa mi je to izuzetno drago. A još mi je simpatičnije bilo kad je o tome govorio kolega Bačić, sjetio sam se sastanka u kockici prije nekih 6 ili 7 godina u nekim sasvim drukčijim ulogama kada je kolega Bačić kao državni tajnik uz tadašnjeg pomoćnika ministra kapetana Marija Babića i moju malenkost pokušavao to riješiti sa predstavnicima čuvenog Hrvatskog registra brodova. Danas je 2013. godina, imamo tu temu ponovno na dnevnom redu. I sad ću o toj temi reći nešto vrlo jasno odmah u samom startu. Kao predsjednik Sindikata ribara Hrvatske i čovjek koji je to osjetio na svojoj koži, na koži svojih kolega pokušavao sam taj problem riješiti u nekih 6, 7 godina bezuspješno. Prolazile su Vlade, mijenjali su se sazivi Sabora, a sad ću reći vrlo jasno da očekujem od moje Vlade da taj problem i taj apsurd koji je na leđima hrvatskih ribara već godinama konačno riješi. A sad ću obrazložiti i zašto. Prema definiciji što je to brod koja je generalna definicija u Pomorskom zakoniku brod je svako plovilo dulje od 12 metara i veće od 15 gta. To u praktičnom smislu znači da je i ribarski brod od 13,5 ili 14 metara ako je malo robusnije građen ulazi pod režim Hrvatskog registra brodova, odnosno ulazi u kategoriju ribarskog broda a samim tim i pod režim Hrvatskog registra brodova. Ali tu nije problem samo Hrvatskog registra brodova, tu je problem čitav niz drugih stvari. Što znači kad je brod brod, a nije brodica? Što znači kad je ribarski brod u konkretnom slučaju plovilo 14 metara s prosječno 3 člana posade u tom režimu? Prema pomorskim propisima takav brod bi, i njegov zapovjednik, svaki put kad isplovljava trebao raditi prijavu isplovljavanja sa knjigom posade, sa svim ostalim papirima tzv. roll, kad uplovljava također bi trebao otići odraditi svoj dio administracije. Prema Zakonu o morskom ribarstvu ima čitav niz očevidnika, tiskanica, obrazaca koje također treba ispuniti. Svi članovi posade na tom brodu moraju imati matrikul, odnosno pomorsku knjižicu, moraju imat položene određene kvalifikacije koje se polažu identično kao za pripadnike članove posade trgovačkih brodova. Ti ispiti nisu jeftini, ti ispiti nisu jednostavni, ti ispiti nisu potrebni na ribarskim brodovima. I intervali pregleda takvih ribarskih brodova u Hrvatskom registru brodova su gotovo pa identični puno većim brodovima koji plove na puno zahtjevnijim rutama, koji prevoze putnike, imaju puno zahtjevnije zadatke. Sve to poskupljuje i komplicira posao na ribarskim brodovima, ribarskom sektoru a ono što je posebno bitno zadnjih godina nakon što je kriza zahvatila i hrvatsko ribarstvo zatvara mogućnost normalnog ekipiranja posada jer na takvom plovilu jednostavno više na tržištu radne snage ne možete naći odgovarajući broj kvalificiranih ljudi koji su spremni za tako niske plaće kakve su danas u hrvatskom morskom ribarstvu ukrcat se na brod. Mi dolazimo u situaciju da nam je sve više i više brodova napušteno, da sve više i više ribara profesionalnih odustaje i da ljudi imaju sve veće i veće probleme. To također znači da na takvom brodu od 13, 14 metara bi trebao biti stalno ukrcan i kad je brod u luci za nevremena nužni broj članova posade. Što to znači? To znači boravak 30 dana na brodu koji je potpuno neuvjetan za dulji boravak, na kojem nema realnih uvjeta da netko normalno boravi. Potpuno bespotrebno i apsurdno. I konačno prava istina koju je spomenuo kolega Novak mogu to iskustveno potvrditi kao netko tko je sudjelovao u više akcija spašavanja havariranih brodova najveći dio brodova koji stradavaju su upravo oni koji su tako kvalitetno i rigorozno pregledani od strane Hrvatskog registra. Brodice koje pregledavamo sami uz asistenciju, odnosno uz pregled lučkih kapetana predstavnika ministarstva imaju daleko manje havarija i daleko manje havarija sa konačnim završetkom potapanja. Neka gospoda objasne zašto? Kako je to moguće? Moguće je jer nitko više od nas ne vodi računa o našoj sigurnosti no mi sami. Ovo govorim u prvom licu osjećajući se danas u ovom Saboru kao ribar, a ne samo kao saborski zastupnik. I ovu apsurdnu situaciju, apeliram na resornog ministra, moramo riješiti. Došlo je konačno vrijeme da to riješimo. Imamo pune argumente i pravna stečevina EU nije ni najmanje isprika jer na osnovama zdravog razuma i pragmatičnosti EU u ovom dijelu postupa bitno drukčije. I u Republici Italiji postoji, naravno nitko ne zagovara režim bez nadzora i kontrole tehničke ispravnosti, ali režim eksploatacije ribarskih plovila u Republici Italiji je puno liberalniji, puno suvisliji, puno kvalitetniji no što je to slučaj kod nas. O Sloveniji neću ni govoriti, neću govoriti ni o drugim mediteranskim zemljama. U konačnici, da zaključim, Hrvatska narodna stranka će podržati ovaj prijedlog zakona, naravno. U njemu su implementirane osim samog usklađivanja sa pravnom stečevinom EU i neke stvari koje dosad nisu bile kvalitetno riješene, implementirane su i odredbe koje će umnogome učiniti sigurnijim Jadran u pogledu zaštite ekosustava i okoliša. Ali zaključno i na kraju kad je u pitanju ovo što su kolege izlagale u ime udruga kapetana, u ime udruga ribara stvari su koje imaju osnova, koje imaju argumenta, a posebno kad je u pitanju zahtjev hrvatskih ribara da se redefinira status plovila i njihova prava i obveze kad je to u pitanju je apsolutno opravdan. Jer je stvar kod nas svih ovih godina dovedena do apsurdna. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sljedeći govornik bit će u ime Kluba zastupnika HDSSB-a uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepa, uvaženi predsjedniče Sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Evo, iako kao zastupnik dolazi s kontinentalnog dijela Hrvatske želim dati svoj doprinos ovoj raspravi jer smatramo HDSSB-a da je Pomorski zakonik i pomorstvo posebice ovom gospodarskom obavljanju djelatnosti na moru, vrlo važno za prosperitet RH, posebno imajući u vidu kontekst novog režima Hrvatska 1.7. postane punopravna članica EU. Stoga je i ovoj prvi dio ovog zakona i osnova za ove izmjene i dopune Pomorskoga zakonika, daljnja implementacija zajedničkog prava, pravne stečevine EU, direktiva i smjernica Vijeća i Komisije EU u svezu ove problematike. U ime kluba HDSSB-a podržat ćemo naravno ovaj amandman koji je dao u ime kluba Hrvatski laburista kolega Novak na članak 29.. Isto tako apeliramo i podržavamo ovaj zahtjev Hrvatske udruge brodara, Udruge ribara, Sindikata pomoraca Hrvatske da se na način kako je to pitanje riješeno u zemljama EU oko dužine ribarskih brodica od 12 do 24 metra riješi na način kako je to riješeno u zemljama EU zbog onih razloga koji su kolega i Baranović i kolega Bačić govorili. Smatramo da ipak treba pomoći hrvatskim ribarima s obzirom da je ovakva odredba po ovom izmjenama i dopunama zakonika poprilično

Pomorski zakonik, već kad radimo izmjene i dopune zakonika izmjeni. Mi osobito važnim smatramo istako tako i uređenje statusa Hrvatskog registra brodova posebno u razdoblju nakon pristupa Hrvatske EU. Da bi se prije svega očuvala i podigla visoka razina sigurnosti plovidbe brodova u nacionalnoj plovidbi, ali i da bi se dakle u smislu racionalizacije i organizacije pomorske administracije kroz korištenje raspoloživih tehničkih znanja hrvatskog registra bila propisana nadležnosti hrvatskog registra brodova i u odnosu na brodove, jahte i u nacionalnoj plovidbi. Osim spomenutih, dakle Uredi Europskog Parlamenta i Vijeća odgovornosti pomorskog prijevoznika za putnike u slučaju nezgode, dakle smatramo važnim uređenje toga pitanja, a posebno važnim smatramo osnaživanje zakonskoga okvira kada je u pitanju zaštita morskoga okoliša od onečišćenja prouzročenog morskom plovidbom, te propisivanje obveznog osiguranja za štetu koju brodovi počine u toj pomorskoj plovidbi. Isto tako podražavamo i ove dodatne izmjene zakona kada je u pitanju procedura za zbrinjavanje brodova koji su nerentabilni, tzv. podrtina, čuli smo i od prethodnih kolega da se do 8 od 10 godina dešava da neki brodovi stoje u lukama, da su nerentabilni i da čine, osim što čine štetu čine i štetu u zaštiti okoliša. Zakon se mijenjao u ime zakonika koji se odnosi na spašavanje, te se uređuje u skladu sa Konvencijom o spašavanju iz 1989. godine, dakle to ona daljnja implementacija međunarodnog prava kada je u pitanju pomorsko pravo, to je ono što trebamo podržati. Isto tako je klub HDSSB-a podražava drugačije rješenje pitanja oko ova 183 dana provedena na brodu ili na kopnu kada je u pitanju oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, smatramo da to treba u zakonu drugačije riješiti i da se ono vrijeme koje provede eventualno na bolovanju, ako postoji takvo vrijeme, i ono vrijeme koje pomorac je proveo u edukaciji, daljnjem usavršavanju treba priznati u ovih 183 dana da bi se dakle oslobodilo plaćanja od poreza na dohodak. Isto tako uvođenje i drugačije tretiranje poreza na tonažu koji bi trebao dakle doprinijeti daljnjoj konkurentnosti brodara na svjetskom tržištu, smatramo da je to dobro rješenje koje je u zakonu i da će zaista ako je to tako povećati konkurentnost hrvatskih brodova u putničkom i linijskom prijevozu i da će se dakle dalje stimulirati upis brodova u Hrvatski Evo, ukratko ovo su razlozi zbog kojih i klub HDSSB-a podržava donošenje ovog zakonika uz napomenu da se razmotri inicijative Udruge ribara, Sindikata pomoraca Hrvatske, Hrvatske Hrvatske udruge brodara i ova pitanja koja se tiču, ova 183 dana, podržavamo dakle prijedloge i amandmane koje su dali kolege ispred kluba Hrvatskih laburista i HDZ-a. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi se javio uvaženi zastupnik Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Javio sam se, žao mi je da nas se tako malo javilo oko ovog zakonika. Smatram da je tema izuzetno važna za sve nas. Naime, Hrvatska je zemlja na moru. Tisuće kilometara obale, tisuće otoka, skoro pola Jadranskog mora i preko milijun ljudi. Na obali i otocima Hrvatskog jadrana živi više od milijun hrvatskih građana i građana, više od milijun žena, muškaraca, djece, školaraca, studenata, starih ljudi, svi oni žive na hrvatskoj obali i hrvatskim otocima. U ljetnim mjesecima ljudi dolaze na Hrvatski jadran na odmor, da uživaju i opuste se na najljepšem moru na svijetu. Hrvatska ima tisućljetnu povijest i tradiciju pomorstva, ribarstva, brodogradnje, trgovine, lučkog poslovanja i gospodarenja na i uz more. Tijekom prošlih vremena u okviru raznih država Hrvatske je na razne načine, te neki put uspješnije, neki put manje uspješno koristila to svoje prirodno bogatstvo, od neretvanskih gusara ili Dubrovačke trgovačke mornarice, pa do sustava uvođenja luka i pomorskih puteva. U sklopu Austrougarske imali smo svjetsku najjaču brodogradnju, najjače brodarske kompanije, najjaču luku na Mediteranu. Razvojem turizma bili smo i sad smo sve atraktivnija zemlja za odmor, za sada samo za ljetovanje, a usponi i padovi bili su stalni i veliki. Najgori odnos spram mora i priobalja čini mi se uspjeli smo iskazati nažalost u naše doba, u proteklih dvadesetak godina. Jednim dijelom za to je svakako kriv i rat, ali u ogromnoj većini slučajeva krivi smo sami, nevjerojatan je bio taj odnos spram nečeg tako vrijednog kao što je hrvatsko more i priobalje, nevjerojatno je naprosto za zdrav razum neshvatljivo, zanemariti razvojno i gospodarski najpotentnije područje države koje je najpotentnije u znatno širem okviru no što je Hrvatska sama, ali tu smo gdje smo. Danas je pred nama prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika. Taj se zakon direktno tiče svih hrvatskih pomoraca bez obzira da li plove na domaćim ili stranim brodovima, tiče se svih koji se bave bilo kakvom gospodarskom djelatnošću na moru i obali, tiče se ribara, tiče se naprosto svih hrvatskih građana koji žive ili posluju na moru a tiče se i svih drugih koji plove, borave ili na bilo koji drugi način dotiču more ili priobalje. Preko tisuću članaka pomorskog zakonika propisuje, određuje i uređuje načine i odnose plovidbe, platacije mora, otoka i priobalja. Konkretno Pomorski zakonik u cijelosti sustavno uređuje najznačajnije javno pravne, imovinsko prave odnose povezane s morem, pomorskom plovidbom, djelatnošću i pomorskim brodovima. Još jednom nam okvir EU pomaže da poboljša i osuvremenimo domaće zakonodavstvo. Ovim zakonom uređuju se pitanja vezano za obavljanje pomorske kabotaže koje se nakon 2015. posebno trebaju prilagoditi naši brodari. Ovaj zakon govori o lučkim prihvatnim uređajima za otpad brodova i ostatke tereta. Uređuje se status hrvatskog registra brodova u razdoblju nakon pristupanja RH EU. Osigurava se primjena Atenske konvencije o prijevozu putnika i prtljage morem iz 1974.godine kako je izmijenjena i dopunjena protokol iz 2002.godine. Propisuje se obvezno osiguranje za brodove veće od 300 bruto registarskih tona koji viju zastavu RH ili pristaju u luke ili uz obalne nepomične objekte u morskim vodama pod jurisdikcijom RH. Izmjenama zakona također se znatno osnažuje vrlo važan zakonski okvir za zaštitu morskog okoliša od onečišćenja prouzročenog pomorskom plovidbom te se propisuje i donošenje strategije u sprečavanju štetnog prijenosa, morskih organizama i patogena putem balasnih voda obvezuju se lučke uprave i koncesionari luka posebne namjene da adekvatno prema luke osiguraju sustav prihvata skupljanja otpada s brodova sukladno međunarodnim europskim standardima a zapovjednici brodova se obvezuju na predaju otpada. Detaljno se uz odvojeni pravni režim uređuju pitanja vođenja potonulih stvari, uklanja podrtina. Zakonom se mijenjaju odredbe zakonika koje se odnose na spašavanje te se uređuje sa skladom sa Konvencijom o spašavanju iz 1989.godine. U skladu sa smjernicama Europske zajednice o državnim potporama u pomorskom prijevozu izmjena pomorskog zakonika iz 2011.godine potpuno je oslobođena od poreza na dobit, zamijenjeno je sustavom poreza po tonaži, važna gospodarska mjera. Ovim zakonom se proširuje krug brodara koji se mogu koristiti pravo na plaćanje porez na tonaži i kako bi se poboljšala konkurentnost hrvatske zastave i privukli brodari da upišu brodove u hrvatski upisnik. Kao što se vidi iz nabrojanog brojna se poboljšanja unose ovim zakonom u pomorski zakonik. No pred nama su i dalje izazovi upravljanja gospodarenja našim morem, našom obalom i otocima. Ulaskom Hrvatske u EU samo se povećava naša odgovornost u zaštitu mora i priobalja kao i u sigurnosnom tako i u ekološkom smislu. Kao ljudi imamo sreću da smo se rodili u prelijepoj zemlji na ovim geografskim širinama s ugodnom klimom i prelijepim morem, vjerojatno jedno od najugodnijih područja za život. Naši su nam preci a i razni osvajači ostavili u nasljeđe nevjerojatne spomenike i nevjerojatne količine spomenika raznih kultura i raznih razdoblja. Imamo povijesne vjerojatno najljepše zaokružene gradove i ostatke gradova na svijetu. Svjesni smo da su nekim razdobljima naše povijesti nismo baš pametno nosili s okolišem i eksploatacijom prirodnih bogatstava. U nekim slučajevima imali smo sreću da nismo podlegli ili nismo bili u mogućnosti podleći sveopćoj devastaciji prostora kao što se desilo u nekim drugim mediteranskim zemljama. I naša i suvremena i svjetska znanost i tehnologije i naše i svjetsko i suvremeno znanje dostupni su nam i dužni smo ih koristiti kao bi osmislili i osigurali što brži i raznovjeriji razvoj i zaštitu posebnog bogatstva hrvatske države, hrvatskog djela Jadrana. Na obali i otocima hrvatskog Jadrana živi više od milijun hrvatskih građana i građanki, više od milijun žena, muškaraca, djece, školaraca, studenata, starijih ljudi živi na hrvatskoj obali i otocima. Oni zaslužuju a država im je dužna pružiti sve kako bi svojom tradicijom, svojoj kulturom, svojim radom i željama razvijali svoje talente i realizirali svoje želje i ambicije. Oni su oduvijek bili i ostali su a i biti će najveći čuvari nacionalnog blaga hrvatskog Jadrana. Svi smo im u tome obvezni pomoći a jedan od načina je i donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Obavještavam da je sukladno odredbama poslovnika isteklo vrijeme za prijavu pojedinačnih rasprava. U ovom času imamo zadnju raspravu pojedinačnu i to je uvažene zastupnice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 svakako valjalo bi podržati iz razloga što se zapravo radi o usklađenju sa pravnom stečevinom EU. Ali ja ću ovdje reagirati kao pravnik i kao netko tko se zalaže za kvalitetu zakonskih tekstova i zato apeliram na predlagatelje sada i u niz drugih slučajeva predlaganja zakona da se oni stavljaju u redovnu proceduru. Znam da će mi se odgovorit vjerojatno da je ovo europski zakon, da se usklađuje sa pravnom stečevino i direktivama ali nema zabrane da se on pusti pogotovo kad je ovako opsežan sa 150 članaka izmjena i dopuna u redovitu proceduru jer bismo mu onda mogli i tekst poboljšati. Naime svakako da treba podržati odredbe kojima se štiti Jadransko more od onečišćenja dakle razradu zaštite od onečišćenja mora. Također i pojednostavljenje uklanja podrtina to su sve dobre i kvalitetne izmjene, strože odredbe o mjerama osiguranja kod uplovljavanja brodova sa opasnim teretom, to su uglavnom na to se odnose ove izmjene. Ali još jedna značajna izmjena, a to je izmjena odredba o kabotaži. Naime, kao što znamo po dosadašnjem zakonu kabotažu su mogli obavljati promet između domaćih samo brodovi hrvatske državne pripadnosti, dakle brodovi hrvatske zastave. Naravno zbog europske direktive, zbog slobode kretanja robe i kapitala potrebno je sukladno direktivi dopustiti i brodovima brodara EU da vrše kabotažu u unutarnjim morskim vodama i između domaćih luka. Ali osvrnula bih se na ovaj članak 6.kojim se mijenja dosadašnji članak 9. Naime, možda sasvim neprimjetno će proći dosadašnja odredba je dopuštala samo domaćim brodovima da prometuju između domaćih luka ali je bila jedna iznimka kada je ministarstvo moglo odobriti i drugačije ali pod strogim zakonskim uvjetima i to su bila samo dva slučaja. Dakle slučaj praznih kontejnera u njihovoj eksploataciji ili stranog broda jahte ili brodice kada su prevozili osobe i stvari između hrvatskih ali uz ako je to opravdava hrvatski gospodarski interes i uz prethodno pribavljeno mišljenje HGK-a. Sada se događa sljedeće osim po direktivi i ispregovaranim stajalištima sa odgodom do 2014.za kruzer odnosno do 2016.za putnički promet, dozvoljava se kabotaža doduše ovdje zakon ne kaže komu ali se poziva dakle stavkom 1.ovog članka 9.vi utvrđujete što se smatra pod kabotažom pa sada pravite razliku između obalne i otočne kabotaže ne znam zašto, to ne vidim smisla ali nije bitno. Kažete da je to prijevoz jahtom i brodicom unutar unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora uz naplatu. I u stavku 2.kažete "pomorska kabotaža u RH obavlja se sukladno uredbi EU koja uređuje pomorsku kabotažu". U uvodnim odredbama već imamo navedene sve direktive i odluke Vijeća EU. One su napisane točno da se zna na koju se konkretno uredbu to odnosi pa u ovakvom smislu to nema potrebe ovdje ponavljati, a osim toga se ne zna iz ovoga članka da vjerojatno u toj uredbi stoji da kabotažu mogu vršiti brodovi zemalja članica EU i unutarnjim hrvatskim vodama. hrvatskim vodama. Dakle bilo bi dobro kada se piše zakon nema razloga da to onda ne napišete da ne mora svatko tko hoće doznati tko to može vršiti kabotažu zapravo ići čitati i iščitavati tu uredbu vijeća broj taj i taj iz '92.itd. E ali sada ima ono što je bitno za napomenuti, a to je stavak 3.kaže "iznimno ministar može odobriti plovnom objektu treće države obavljanje kabotaže u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH". Dakle treće zemlje su one koje nisu Hrvatska i nisu članice EU. I gledajte sada zapravo ministar bez ikakvih kriterija, bez ikakve potrebe opravdanja hrvatskog ekonomskog i gospodarskog interesa bez ikakve konzultacije Ministarstva gospodarstva ili HGK-a kao što je to do sada bilo, dakle može svojom diskrecijskom odlukom bilo kojoj trećoj zemlji, brodu treće zemlje odobriti kabotažu. Čuli smo sada mislim da je kolega Baranović govorio da će uopće ove odredbe o kabotaži otežati posao našim brodarima naravno jer će tu biti višestruka konkurencija u odnosu na današnju. I spomenuo je poglavito mnoge turske kruzere koji stand by čekaju samo da dođu na novo tržište i da ponude vjerojatno svoje svoje usluge možda po nižim cijenama itd., dakle svakako domaćem gospodarstvu otežaju situaciju. Zbog čega onda mi ovim zakonom tako benevolentno dajemo ministru ovlast da bez ikakvih kriterija i ikakvih uvjeta on premda je zakonom sada to prošireno i dapače sa ispregovaranom odgodom do 2016.godine da se u kabotažu puštaju brodovi zemalja članica EU ali onda izvan toga ministar kako i kada hoće, tako to piše u zakonu ja ne kažem da će on to baš ikakvog kriterija ili zlurado prema hrvatskim brodarima itd., ali ali to što mi pretpostavljamo nije dovoljno. To treba pisati u zakonu i stoga ne vidim zašto uz ovu odredbu nije bila zadržana dosadašnja stipulacija koja je govorila da se to može samo iznimno u samo nekim slučajevima i da to mora biti opravdano hrvatskim gospodarskim interesima onda kada se takve usluge kada se takve usluge ne pružaju odnosno nema ih pružatelja usluga, domaćih pružatelja usluga i da mora prethodno biti pribavljeno mišljenje HGK-a. dakle ne ne vidim zašto je to ispušteno, koja je to intencija i ja vas lijepo molim da ovo prijelazno vrijeme koje je ispregovarano do kraja 2014.odnsono 2016.godine da iskoristite i da ovu odredbu ovoga zakona izmijenite da ne dopuštate tako široko upuštanje na hrvatsko tržište bezuvjetno kada to i nije S jedne strane smo se borili protiv ulaska u kabotažu i brodova zemalja Europske unije pa smo teško pregovarali i ispregovarali to prijelazno razdoblje, a s druge strane upuštamo treće zemlje kako god hoće i bez kriterija. i bez kriterija. Evo ja zaista na ovo apeliram i zato govorim da su bila dva čitanja onda bi još o nekim odredbama ovoga zakona mogli razgovarati. Mogli bismo sugerirati neka bolja rješenja koja bi ostala u okviru primjena direktive direktive Europske unije. Jer naravno da mi moramo naše zakonodavstvo usklađivati sa direktivama ali to usklađivanje može biti kvalitetnije ili manje kvalitetno sa pogođenim smislom direktive u prijenosu u naše domaće zakonodavstvo i sa nepogođenim ili sa proširivanjima i ubacivanjem u zakonodavstvo i onoga što nije nužno po direktivi I evo zato i u slučajevima kada zakoni nose oznaku P.Z.E. nije uvijek nužno da oni budu u hitnom postupku i radi kvalitete i osiguranja smisla u provedbi zakona bilo bi dobro kada bi oni bili u redovitoj proceduri. Zašto to govorim, zato što je praktički nemoguće, ja bih intervenirala amandmanom ovaj članak 6. kojim se mijenja članak 9. ali je nemoguće amandmanski u njega intervenirati a da je prvo čitanje onda bi predlagatelj ove primjedbe ja vjerujem jer su dobronamjerne svakako uzeo u obzir. I upozoravam još i onda na prijelazne odredbe u kojima se govori da će ministar donijeti pravilnik o kabotaži ali tamo ne govori sve ono što mora urediti a što mu je propisano ovim člankom 6. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Vaše je izlaganje je izazvalo tri replike. Prva je ona poštovanog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice Lovrin, ja se osobno ne bojim kabotaže, dugo smo pregovarali sa Europskom komisijom oko ishođenja prijelaznog razdoblja kao što su to dobile i druge mediteranske države. Neke više, neke manje. Primjerice Grčka je bila dobila jedno dugo prijelazno razdoblje od čeka je sama odustala nezadovoljna svojim brodarima i htjela je sama da joj na njeno tržište uđu drugi brodari kako bi osnažili položaj korisnika putničkog prometa u Grčkoj. Međutim, ono što, i pokazalo se da nakon omogućavanja kabotaže u Europskim državama, u matičnoj državi nije došlo do velikog ulaska, do značajnijeg ulaska drugih brodara. No ono čega se ja bojim a to sam rekao u ime kluba to jest da država i ministarstvo ne smije propustiti ovaj rok od 4 godine koliko nam preostaje još da čuvamo kabotažu za nacionalnog brodara u prvom redu Jadroliniju ali i druge putničke brodare i da taj rok potrošimo a da na određeni način ne prisilimo i ne pomognemo našim brodarima da nabave nove putničke brodove primjerice za one otoke u Hrvatskoj koji još uvijek nemaju, nemaju tu blagodat da se prevoze novim brodovima. To su u prvom redu šibenski otoci, otoci šibenskog arhipelaga i južni hrvatski otoci Šipan, Mljet, Koločep i Lopud gdje doista flota nacionalnog brodara nije primjerena 21. stoljeću i gdje kroz novi natječaj bi se prisililo ne samo Jadroliniju nego i druge potencijalne zainteresirane brodare da uđu u postupak obnove flote i da doista tamo izgrade plovila primjerena otočanima koji tamo žive a i turistima koji na te otoke dolaze. Prema tome, kroz postupak koji smo dobili kroz postupak pregovora i to prijelazno razdoblje ono je upravo bilo ciljano kako bi se brodarima domaćim omogućilo da na domaćem tržištu obnove flotu u konkurenciji sa domaćim brodarima. A onda temeljem ugovora potpisani sa državom mogu taj promet obavljati i nakon što istekne rok koji je bio odobren, to prijelazno razdoblje za kabotažu. kabotaže dakle, da to pojednostavimo, konkurencije hrvatskim brodarima. Onda ja predlažem da bi ovaj zakon članak trebao glasiti drugačije a to na način da kaže da kabotažu može odnosno promet između domaćih hrvatskih luka obavljati bilo tko, bilo tko bez ikakvih uvjeta. Naime, onda nam niti ne treba odredba po kojoj smo sada zbog direktive Europske unije i zbog toga što smo tako potpisali u pregovaračkim stajalištima dakle u kabotažu pustiti brodove zemalja članica Europske unije. A nećemo i treće jer proizlazi iz toga da treće nećemo osim iznimno kada ministar tako odluči bez ikakvih uvjeta i kriterija. Ako se ne bojimo, donesimo onda zakon, odnosno ne propisujemo uopće uvjete za kabotažu pa onda taj promet može obavljati bilo tko i bilo i bilo kako. Ja samo upozoravam na to da ne može ako je zakon odredio tko može se prepuštati ministru da i izvan toga za treće zemlje donosi odluku bez kriterija kada i kako hoće. Jer onda cijeli ovaj zakon nema smisla. Ta odredba gubi svoj smisao. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Uvažena kolegice Lovrin, ja ću sada na tragu ove vaše intervencije reći, ja se slažem s vama, vaš kolega se ne slaže i to jest replika, ja ću umnožiti u 151 primjera Klaića da vide potpredsjednice sabora što jest replika, što nije, mada se predstavljaju velikim jezikoslovcima ali nisu. Rekli ste ovako, ministar dopušta diskrecijskim odlukom ili diskrecijskim pravom kabotažu brodovima trećih zemalja bez i bez, može to napraviti bez ikakvih ekonomskih interesa. Slažem se s vama da treba propisati kriterije. Ne bi se trebali pripisati kriteriji da dvodesetljetna praksa nije dokazala da ministri često štete interesima Republike Hrvatske. Uglavnom su do sada štitili interese ili svojih stranaka ili svojih koalicija ili svoje osobne interese. Ja vjerujem da ministar Hajdaš Dončić obavlja časno svoj posao, ali ovaj zakon se ne piše za ministra Hajdaša Dončića nego ovaj zakon se piše za sve ministre koji će doći poslije njega i volio bih da taj zakon dugo traje, da nismo jedna od zemalja koja mijenja svaki dan zakone kao čarape. čarape. Imao bih povjerenja da nismo jedna od rijetkih zemalja koja ima na optuženičkoj klupi premijera koji je optužen za veliki kriminal, a podržavali su ga i neki ministri. Prema tome u potpunosti se slažem, treba za sve što propisujemo i jučer smo govorili o nekim kriterijima, propisati kriterije, da li je to propisano u drugim zakonima drugih europskih zemalja, pa druge europske zemlje su kulturološki daleko, kada je u pitanju okružje u kojem politika djeluje, daleko naprednije od nas. vam riječ, samo bih upozorio sve zastupnike da se sukladno odredbama Poslovnika drže teme o kojoj govorimo. A sada će odgovoriti na repliku uvažena zastupnica gospođa Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Vukšić, pa dobro držali ste se teme, ali ja ću se vratit zaista na temu ovog Pomorskog zakonika. Evo vidite, za sve to vrijeme koje ste vi govorili o nekim prošlim vremenima ja čitam upravo Pomorski zakonik koji je donijet 2004., izmijenjen je 2009. i 2011. i za cijelo to vrijeme je u tom Pomorskom zakoniku pisalo da kabotažu mogu obavljati samo hrvatski brodovi između hrvatskih luka, a iznimno da ministarstvo može odobriti stranom brodu samo prijevoz praznih kontejnera, samo jahti ili brodici ili brodu uz naplatu i to ako to zahtijeva gospodarski interes Republike Hrvatske uz prethodno pribavljeno mišljenje Gospodarske komore. Tako je to bilo od 2004. do sada. Sada se predlaže da se bilo koji uvjeti izbrišu i da se da ministru pravo da bilo kada kako hoće, sviđalo se to nekom ili ne ili se njemu sviđa ali bez ikakvih valjanih razloga da on donese odluku da u kabotažu upušta treće zemlje. Ja ne moram sumnjati i ne želim sumnjati u dobre namjere i poštenje gospodina gospodina aktualnog ministra, ali zakoni se ne pišu prema osobi ni prema aktualnoj garnituri, niti prema onoj prošloj nego se pišu tako da budu jasni i jednoznačni u primjeni. Hvala.

posebno naglašavam ova dva čitanja, odnosno procedura. Imamo sad situaciju da članak 70. još i možemo mijenjat, odnosno možemo dat amandman na njega, a izuzetno je opasan jer u pitanju je i sigurnost brodova. S druge strane brodari su svjesni da trošak peljara je dodatni trošak, a ono što može izaći kao posljedica može biti jedna ekološka katastrofa u bilo kojoj od naših luka. Zbog čega? Ja vjerujem da je to neki previd. Apsolutno podržavam ovo da nitko nije išao pisat nešto s namjerom da napravi štetu, ali imamo upravo iz ovih razloga koje ste vi rekli, imamo sad situaciju da recimo ne možemo utjecat na članak 5. koji definira da li je nešto brod ili brodica, ne možemo utjecat na članke od 126 mislim do 129.a koji definiraju porez porez na dohodak pomoraca zato što se predloženi tekst odnosi samo na, ako se ne varam, mislim na članak 127. čijom izmjenom ustvari ne bi napravili ništa. Jer ta problematika je obuhvaćena kroz ako se ne varam pet članaka i tih pet članaka praktički bi trebalo svih pet biti dio izmjena i dopuna da bi mogli na njega utjecati. To se moglo ostvarit, bez obzira što je zakon europski, to se moglo ostvarit sa dva čitanja, ne vidim potrebe za ovim. A previd može svatko napravit, u najboljoj mjeri postoji mogućnost da napravi previd. Ne vidim zbog čega svaki puta idemo sa hitnim čitanjem, hitnom procedurom kad postoji mogućnost, postoji još uvijek dovoljno vremena za to. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Odgovoriti će uvažena zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Novak, ja kao članica Odbora za zakonodavstvo sustavno i uporno upozoravam na tome odboru da mi niz zakona donosimo u hitnoj proceduri protivno ali većina u Odboru za zakonodavstvo to ne uvažava i prosljeđuje protuposlovnički zakone na plenarnu sjednicu. A u ovom slučaju to nije protuposlovnički jer kaže da se po hitnom postupku donose zakoni kojima se usklađuju s propisima Europske unije, ali kaže ako to zatraži predlagatelj. Dakle gospodin ministar kada je to zatražio nije povrijedio Poslovnik, ali bi bilo bolje radi nas svih i radi kvalitetnog teksta zakona kao što ste rekli i zbog obimnih izmjena da je ovaj zakon išao u dva čitanja. Sve bi bilo uređeno, bile bi primijenjene direktive, ali svakako na jedan kvalitetniji način i smisao tih odredaba bi bio bolje inkorporiran u zakonski tekst jer bi se, ja čvrsto vjerujem, predlagatelj uzeo u obzir naše primjedbe, a ovako je ono što smo uočili u ovoj fazi postupka nemoguće urediti amandmanom. Ali još jedanputa apeliram na predlagatelje i onda kada im to dozvoljava Poslovnik radi kvalitete teksta zakonskog, a poglavito onda kada u Poslovniku nema temelja za donošenje po hitnoj proceduri, a mi smo dnevno svjedoci da takvi zakoni budu donijeti i bude izglasan hitni postupak i budu donijeti u hitnom postupku. Hvala lijepo. Evo nakon ove rasprave ja sam uvjeren da će na sve to odgovoriti u svojoj završnoj riječi poštovani ministar pomorstva, prometa i infrastrukture doktor Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Hvala vam lijepo. nešto što je bilo u prethodnom razdoblju, a to je široka javna rasprava gdje su se zapravo i svi dionici ili …/Govornik se ne razumije./… ili interesne skupine, dakle uključivale u izradu samog Pomorskog zakonika. Dakle, nama je kao ministarstvu, meni je kao ministru naravno cilj da pokušamo nivelirati, dakle različite interesne skupine pa tako i kod peljara ili pilota. Dakle, ne smatram da postoji bojaznost, dakle od gubitka prihoda jer oni gubitak prihoda, tj. taj prihod neće ni imati. Jer većina brodova ako i dođe zapravo bit će pod nekim zastavama pogodnosti. Dakle, neće postojati problem nekog reciprociteta što se tiče Hrvatske, recimo Italije oni i tako i tako sad ne plove. Što se tiče naglasio sam to, dakle prava pomoraca mi smo zaštitili ovu razinu koja sada postoji trenutno u situaciji situaciji kakva je sad osobito što se tiče mirovinskog sustava i situacije recesije neka dodatna prava. Trenutno kažem nisu moguća. Ne kažem da pomorci osobito oni koji plove više od 183 dana to ne zaslužuju, ali kažem u širokim konzultacijama i sa Ministarstvom financija i sa i sa drugim ministarstvima, dakle trenutno taj dio nije moguće. Ali meni je važno kao ministru pomorstva, prometa i infrastrukture da su postojeća prava zadržana. Što se tiče što je govorio i kolega Baranović i kolega iz Laburista da tako kažemo, da spremamo jednu detaljniju reformu hrvatskog registra brodova, dakle koji će, pokušat ćemo dakle deregulirat neke propise koji se tiču ribarskih brodica, ali naravno vodeći se prije svega postulatima sigurnosti. Ali spremamo A što se tiče kabotaže i zaštite Jadrolinije i ostalih domaćih brodara mislim da smo i sa ovim početkom nekog mini investicijskog ciklusa u Jadroliniji na ova trajekta zapravo činimo Jadroliniju konkurentnijom za 31.12.2016. ili 1.1.2017. kada se otvara tržište. Ali opet, neće se dogoditi nikakav, ja zapravo duboko vjerujem nikakav preveliki šok za domaće brodare jer ministarstvo, dakle ministar nevezano tko bio, dakle propisuje i uvjete koji se tiču jezika i kvalitete posade i životnih uvjeta tako da dosadašnja praksa je i pokazala zapravo, dakle da kod otvaranja kabotaže osobito za putnički linijski prijevoz, dakle nije se dogodilo neko veće da tako kažemo turbulencija a tržištu. A isto tako od 1.7. to je isto još jedna mjera smanjuju se trošarine na gorivo za Dakle, sama Jadrolinija ako govorim o državnoj kompaniji trebala bi biti bar za dvije kune i 30, 40 lipa konkurentnija što bi ona ponovno koristila kažem za obnavljanje flote koja vam je sada u prosjeku na nekakvih 17, 18 godina. Dakle, to nam je taj investicijski ciklus da učinimo nacionalnog, državnog brodara konkurentnijim. Ali kažem, zahvaljujem svima na raspravi. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Dok ne napravite tu reorganizaciju hrvatskog registra brodova ja sam malo prije predložio u svojoj raspravi da cijene koje hrvatski registar brodova naplaćuje za brodove, ribarske brodove danas brodove između 12 i 24 metra smanjite i učinite ih i uskladite ih sa cijenama koju imaju ribarski brodovi manjih od 12 metara, odnosno ribarske brodice. Što se tiče kabotaže još jednom ću ponoviti, dakle 1. srpnja hrvatski brodari mogu obavljati kabotažu u lukama EU. Prema tome, to je izazov za naše brodare da mogu sudjelovati u kabotaži diljem Europe i to nije sporno. To sam rekao u svom izlaganju. Sporno je druga stvar, a to da vi možete temeljem vlastite ocjene omogućiti kabotažu brodovima treće države koja nije članica EU. To je To je opasno. Dakle, u onom dijelu u kojem govorimo za kabotažu u našoj plovidbi gdje omogućavamo drugima tu trebate napraviti sve da se hrvatski brodari osnaže za to prijelazno razdoblje. Ali ostaje sporno što je moguće da za pojedine djelatnosti, za pojedine djelatnosti pomorske djelatnosti, za pojedine poslove koji se odvijaju na istraživanju ili na nekakvim specifičnim poslovima vi vlastitom odlukom donosite, omogućujete da kabotažu u hrvatskom Jadranu obavljaju države, odnosno brodari trećih država. Pri tome bi trebalo postojati odredba u Pomorskom zakoniku da uz određene uvjete koje je do sada propisivala Hrvatska gospodarska komora, odnosno davala suglasnost ili da daje Udruga brodara Mare nostrum ili netko treći ako baš vam vam se ne dopada da to radi Hrvatska gospodarska komora da oni daju određeni način suglasnost da taj posao kojega će obavljati treća država se ne može obaviti u Hrvatskoj. Na taj način bi ta odredba onda možda bila opravdana. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Ane Lovrin. Hvala lijepo. Pa evo vidim da gospodin ministar na repliku ne odgovara, a ja ću upravo reći isto. Naime, gospodine ministre nakon, recimo moje rasprave o kabotaži i poglavito o ovom stavku trećemu članka, izmijenjenog članka 9. kojom se dopušta ministru da diskrecijskom odlukom u kabotažu upusti brodove treće zemlje. Ja sam očekivala da ćete vi u završnom obraćanju nama reći barem reći koji je ratio Dakle, koji je ratio odredbe da ste ukinuli sada u zakonu postojeće uvjete kada ministarstvo iznimno može dopustiti stranom brodaru kabotažu. Očekivali smo da ćete reć neki razlog zašto ste ukinuli uvjete i dopustili da mimo zakonske odredbe ministar može kada god to hoće dat dozvolu da se postupa ionako kako to u zakonu ne piše. Ovako široke ovlasti, predavanja zakonodavne vlasti izvršnoj vlasti i to ne Vladi nego jednom ministru ja sam u rijetko kojem zakonu do sada vidjela. Evo uvaženi ministar Hajdaš Dončić će odgovoriti. Hvala lijepo. S time smo završili raspravu o tekstu ovog zakona. Mi ćemo o njemu glasovati kad se steknu uvjeti. Hvala